Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje

vas da su danas sprečeni da sednici prisustvuju poslanica Gordana Čomić i Aleksandra Jerkov, kao i poslanik Balša Božović.Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres po predlozima odluka po tačkama 9. i 10. dnevnog reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su danas na sednici prisutni Zoran Đorđević ministar odbrane, Nenad Nerić državni sekretar u Ministarstvu odbrane, kao i general major Slavoljub Janićijević zamenik komandanta Združene operativne komande Generalštaba Vojske Srbije, pukovnik Milivoje Pajović načelnik Centra za mirovne operacije Generalštaba Vojske Srbije i kapetan bojnog broda Milan Konjikovac načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju u Ministarstvu odbrane.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i Predlogu odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini.Da

je 2. novembar, u Narodnu skupštinu još uvek nije stigao Zakon o budžetu. Molim vas predsedavajuća da pod hitno napišete dopis Vladi, da ih podsetite na njihovu obavezu ukoliko su zaboravili i da insistirate da se što pre taj zakon nađe u Narodnoj skupštini. Hvala. Zahvaljujem.Nešto ste pomešali poštovana poslanice, treba da se odnosi na ovu sednicu, na neposredno učinjeno nešto od strane predsednika ili predsedavajućeg, a ne …(Branka

…)Da vas isključim, nepristojno je to što radite. Hoću za vaše dobro da vas sprečim da takvu sliku šaljete u javnost, o sebi i o vašoj političkoj grupaciji.Moram grupaciji.Moram da vam oduzmem dve minute od ukupnog vremena, zato što zloupotrebljavate Poslovnik. Vrlo dobro znate šta piše u Poslovniku i da mora da se odnosi na ovu sednicu, na ovu tačku dnevnog reda i da sam neposredno na ovoj sednici učinila nekakav prekršaj.Znači dve minute manje od ukupnog vremena jer zloupotrebljavate Poslovnik.Reč ima ministar Đorđević. Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, pred vama je Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini koje je na osnovu Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije Ministarstvo odbrane Republike Srbije izgradilo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kao i Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini.Ministarstvo odbrane je u skladu sa raspoloživim kapacitetima i materijalno-finansijskim sredstvima planiralo da u 2016. godini nastavi angažovanje u sedam mirovnih operacija UN – Kongu, Liberiji, Obali Slonovače, Kipru, Libanu, na Bliskom Istoku kao i u Centralnoafričkoj Republici i u četiri multinacionalne operacije EU – Somaliji, Centralnoafričkoj Republici i Maliju.Pored

u zapadnoj Sahari, Republici Mali, Džamu i Kašmiru, Južnom Sudanu i Bliskom Istoku, kao i u dve multinacionalne operacije EU – u Centralnoafričkoj Republici i na Mediteranu.Unošenjem navedenih sedam mirovnih operacija UN u Predlog godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini stvara se uslov za ispunjenje obaveze Republike Srbije koje proizilaze iz zaključenog Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i UN o doprinosu u sistemu stend baj aranžmana UN, zaključenog u novembru 2011. godine kojim su utvrđeni resursi Vojske Srbije, sanitetski tim, vojni posmatrači i štabni oficiri koje je Vlada Republike Srbije stavila na raspolaganje UN u slučaju potrebe za hitnim angažovanjem na terenu.Takođe pored nabrojanih mirovnih operacija UN Predlog godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini sadrži dve operacije EU za upravljanje krizama u kojima Vojska Srbije do sada nije učestvovala u Centralnoafričkoj Republici i Mediteranu.Misija EU u Centralnoafričkoj Republici uspostavljeno u junu ove godine, a zamenila je vojnu savetodavnu operaciju u toj državi. Koristim ovu priliku da vas informišem da je 16. jula 2016. godine završen mandat vojne savetodavne operacije EU u Centralnoafričkoj Republici kao i da četvoročlani sanitetski tim Vojske Srbije uspešno završio svoje angažovanje u navedene operacije. Sanitetski tim Vojske Srbije biće upućen u novu misiju EU u Centralnoafričkoj Republici nakon usvajanja odluke Narodne skupštine.Druga nova misija EU sadržana je u Predlogu godišnjeg plana upotrebe Vojske i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i operacija EU na Mediteranu, pokrenuta sa ciljem ublažavanja posledica i rešavanjem migrantske krize u Evropi, imajući u vidu da se Srbija nalazi u jednoj od glavnih ruta velikog talasa migranata koji odlučujući u navedenoj operaciji nastavićemo da delujemo kao odgovoran član Međunarodne zajednice i da pratimo aktuelna dešavanja u širem regionu i planove Međunarodne zajednice u cilju rešavanja migrantske krize u Evropi.U

Novinu u Predlogu godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini predstavlja spremnost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da u slučaju potrebe angažuju svoje pripadnike u operacijama humanitarnog karaktera.Angažovanje u konkretnoj misiji bi zavisilo od poziva međunarodne organizacije regionalne inicijative čija je Republika Srbija član ili države koja je zadesila prirodna katastrofa tehničko tehnološka ili druga nesreća, ali i raspoloživih resursa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Sredstva za finansiranje humanitarnih operacija Vlada Republike Srbije bi obezbedila dodatno u skladu sa mogućnostima i propisima u budžetskom sistemu.Poplave koje su u maju 2014. godine zadesile Srbiju, ali širi region zapadnog Balkana ostavile su strahovite posledice koje ubuduće ukoliko do njih opet dođe mogu biti znatno umanjene bržim angažovanjem adekvatnih snaga na terenu. Osnovni razlog zbog čega se u ovom planu po prvi put nalaze humanitarne operacije jeste i namera da se na ovaj način obezbedi saglasnost Narodne skupštine da pripadnici Vojske Srbije, ukoliko to od situacije zahteva, mogu biti upućeni u humanitarnu operaciju za svega nekoliko časova po dobijanju poziva.Predlogom godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini nije planirano značajno povećanje angažovanja Vojske Srbije van granica Republike Srbije, već zadržavanje dostignutog nivoa angažovanja, što je uslovljeno raspoloživim finansijskim finansijska sredstva za realizaciju godišnjeg plana upotrebe Vojske i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini iznose jedna milijarda 672 miliona 750 hiljada dinara.Od

koje UN će uplatiti Ministarstvu odbrane na učešće u multinacionalnim operacijama u 2016. godini.Pravni, odnosno ustavni osnov za donošenje odluke o usvajanju godišnjeg plana sadržan je u Ustavu Republike Srbije, Zakonu o Narodnoj skupštini i Zakonu o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština donosi opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije, odnosno odluke, kao i da razmatra i uslove godišnjeg plana upotrebe za izvršenje multinacionalnih operacija u tekućoj godini.Pored navedenog u odnosu na ustavni osnov za donošenje odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini ukazujem na odredbu člana 140. Ustava, kojim je utvrđeno da se Vojska Srbije može upotrebiti van granica Republike Srbije, odnosno člana 8. Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije kojim je propisano da Narodna skupština odlučuje o tom učešću zajedničkih zajedničkih snaga pripadnika Vojske Srbije u tim operacijama.Angažovanje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama je značajan element spoljne politike naše države. Učešćem u multinacionalnim operacijama Republika Srbija pokazuje da aktivni činilac očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti, potvrđuje sopstveni ugled i jača poverenje u Vojsku Srbije u međunarodnom okruženju.Republika Srbija kroz učešće u multinacionalnim operacijama jača vlastite odbrambene kapacitete i nacionalnu bezbednost, a za sve intenzivnije učešće u multinacionalnim operacijama EU u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike doprinosi približenju Republike Srbije članstvu EU.Gospođo EU.Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici predlažem da Narodna skupština donese odluku o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i odluku o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini. Zahvaljujem se. Zahvaljujem ministru.Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.)Prelazimo na ovlašćene

mislim da danas razgovaramo o vrlo važnoj temi koja prevazilazi okvire Ministarstva odbrane, da se radi o veoma važnoj političkoj temi.Učestvovanje u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu je druga od tri misije Vojske Srbije definisana Strategijom odbrane, tako da govorimo o jednoj od vrlo važnih aktivnosti Vojske Srbije.Nažalost, kako Srbija nema strategiju o spoljne politike, za šta naravno nije krivo Ministarstvo odbrane, ne postoje ni jasni politički ciljevi koji bi definisali učestvovanje u multinacionalnim operacijama, ali kako se radi o tehničkim stvarima ja ću ipak pročitati ono što sam spremio da bih bio precizan u ovom govoru.U načelu LDP podržava učešće pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije. Kao što je istaknuto u Poglavlju 5. odluke o usvajanju godišnjem plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, pripadnici Vojske Srbije sa učešćem u multinacionalnim operacijama u prilici su da provere dostignuti nivo razvoja i funkcionalnih sposobnosti u realnim uslovima. Oni se tako upoznaju sa standardnim, operativnim procedurama dnevnog funkcionisanja i operativne upotrebe snaga u međunarodnom okruženju.Država ovim potvrđuje interes i nameru da konkretno doprinese svetskoj i evropskoj regionalnoj bezbednosti i poštovanju međunarodnog mira i prava.

u okviru zajedničke bezbednosti i odbrambene politike Srbija integriše u važnu oblast aktivnosti EU i istovremeno jača svoje bezbednosne kapacitete na putu članstva ka LDP smatra da je dobro što pripadnici Vojske Srbije učestvuju u velikom broju vojnih vežbi bilateralnog i multinacionalnog tipa, koji takođe pomažu proveri u izvršavanju operativnih kapaciteta, te upoznavanja međunarodnih okolnosti i dejstava.Sa druge strane, LDP ističe zabrinutost za pokušajem da Srbija uvede balans između broja vežbi koje održava sa Rusijom sa jedne strane u odnosu na sve druge partnere i to iziskuje od pripadnika oružanih snaga da poznaju i koriste dva neineroperativna standarda. Ima li Vojska Srbije resurse za tako nešto i koliko je opravdano trošiti na to resurse? Ovo pitanje bi bilo svrsishodno i mnogo manje složenim geopolitičkim okolnostima.Imajući u vidu stav EU prema ruskom angažovanju u Ukrajini zbog koga je uvela sankcije postavlja se pitanje političkih implikacija po evropske integracije Srbije, aktuelnog trenda jačanja vojne bezbednosne saradnje sa Rusijom koji je obostrano iskazan u toku nedavne posete Nikolaja Petruševa sekretara Ruskog saveta za nacionalnu bezbednost Srbiji.Pri

Nadamo se da Srbija neće iz te misije povući kada se u nju direktno uključi i NATO šaljući svoje avaks avione. Takođe, LDP misli da je očito sve više situacija zbog kojih je potrebno ponovo razmotriti nedorečenu politiku vojne neutralnosti Srbije.Podržaćemo i sve buduće mere Vlade Srbije i nove zakonske predloge poput onih koji se tiču bolje normative za jačanje i upotrebu civilnih kapaciteta u Ministarstvu odbrane, a pre svega usvajanje strategije spoljne politike Srbije, kao što sam već naveo, bez nje je sve teže na duže staze adekvatno planirati učešće naših snaga u multinacionalnim operacijama.U tom kontekstu smatramo bitnim nameru iskazano još pre dve godine kada je Vlada sa NATO usaglasila individualni i akcioni plan da da država u saradnji sa NATO jača normativne i operativne kapacitete Vladine kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka. Ova kancelarija je, naime zadužena za čuvanje i postupanje po protokolima koje je Srbija potpisala sa EU, a koji je preduslov za učešće naših snaga u EU misijama.Nadamo se da će spomenuti planovi konačno početi da se realizuju, međutim, pitanje je zašto se s tim već nije počelo. Takođe, mislimo da bi Vlada morala što pre da imenuje direktora Kancelarije. Ne šalje se dobra poruka partnerima time da na čelu tako važne ustanove skoro godinu i po dana stručna osoba a da je na funkciji v.d. Inače, ova Kancelarija je zadužena i za realizaciju protokola o zaštiti i razmeni tajnih podataka koji je Srbija potpisala i sa Rusijom i sa će se i u budućnosti zalagati da Srbija prati dešavanja uz saradnju EU sa NATO i da svoju spoljnu, pa saglasno njoj i bezbednosnu politiku, usklađuje sa tim trendovima. Smatramo da je ovo pogodan trenutak da podsetimo javnost Srbije da se sve spomenute misije realizuju po NATO standardima, te da između NATO i EU postoje sporazumi, poznati kao „Berlin“ i „Berlin plus“, o tome da EU može da koristi resurse NATO za realizaciju misija u kojima NATO direktno ne učestvuje. Takvu opciju je koristila u realizaciji Misije u Makedoniji i koristi još uvek i još je aktivnija u sprovođenju misija u Bih.Evropska unija je nedavno usvojila i novu globalnu Strategiju o bezbednosti. U njoj se, između ostalog, navodi Evropska unija će produbiti svoje partnerstvo sa NATO kroz koordinisan razvoj odbrambenih sposobnosti, paralelne sinhronizovane vežbe i obostrane osnažujuće akcije za jačanje kapaciteta naših partnera, borbu protiv hibridnih i sajber pretnji i jačanje pomorske bezbednosti.Liberalno

zajedničkoj deklaraciji identifikovane su ključne oblasti širenja saradnje između EU i NATO pakta uključujući borbu protiv hibridnih i sajber pretnji podržavajući naše partnere u jačanju kapaciteta odbrane i jačanju odbrambene bezbednosti. Najavljena je i proširena saradnja NATO sa EU na Sredozemnom moru gde je razmena informacija i koordinacija snaga mogu da pomognu da NATO i EU budu efikasniji u odgovoru na nelegalnu migraciju, terorizam i druge izazove. Saveznici su se u Varšavi u osnovi saglasili o mogućoj ulozi NATO na centralnom Mediteranu kroz implementiranje i podršku EU u operaciji „Sofija“.Na nedavno održanom sastanku ministara odbrane zemalja članica NATO na kome je prisustvovala i Federika Mogerini, visoka predstavnica EU, počela je operacija i realizacija ovih planova. Inače, operacija „Sofija“ je jedna od multinacionalnih operacija, vojna, u kojoj Srbija planira da pošalje pripadnike po prvi put, ukoliko ih pozove naravno, a o kojoj se glasa u ovom paketu predloga.Liberalno demokratska partija smatra da bi učešće pripadnika Vojske Srbije u ovoj operaciji bilo izuzetno korisno za nastavak procesa evropskih integracija, ali i šire, kao potvrda da je Srbija pouzdan partner koji ispunjava svoje obaveze u međunarodno usaglašenim planovima.

što bi valjda značilo da ne priznaje aneksiju Krima i učešće Rusije u sukobima u istočnoj Ukrajini, a sada već i očito problematičnom vojnom angažovanjem u Siriji.Upravo zbog toga, iako u načelu podržavamo multinacionalne operacije, multinacionalne operacije, mislimo da u ovom predloženom paketu moramo da imamo jasnije i konkretnije obrazloženo šta se smatra pod humanitarnim misijama koje su spomenute na kraju spiska na kraju spiska ovih multinacionalnih operacija, a na kojima trebamo da učestvujemo prvi put. Citiram tekst obrazloženja koje smo dobili – angažovanje, konkretnije, u misiji humanitarnoj, misli se na njih, zavisi od poziva međunarodne organizacije regionalne inicijative čiji je Republika Srbija član ili države koju je zadesila prirodna katastrofa, tehničko-tehnološka i druga nesreća, kao i raspoloživih resursa Ministarstva odbrane.Podsećam vas da je i Rusija međunarodno pravno utemeljenje za svoj vojni angažman u Siriji crpi isključivo iz poziva koji je uputio režim Asada. kao malu digresiju citiraću vam iz današnjih novina članak našeg kolege poslanika koji je u poseti Asadu – Siriji, i predsedniku Asadu. „Stigli smo u predsedničku palatu. Od ulaza u kompleks vrtova, parkova, palmi, cveća, omorika, negovanih livada i staza posutih ukrasnim kamenčićima do zgrade gde je predsednik vodi bulevar sa četiri trake“. Ovako naš kolega opisuje Asada i trenutno stanje u Siriji. Podsetiću vas, to je zemlja u kojoj ginu stotine ljudi, milioni izbeglica beže iz nje, a mi šaljemo humanitarnu pomoć ovom čoveku. Ne radi se ni o kakvim gaćama, kao što reče ministar inostranih poslova, niti o brašnu, radi se o političkom svrstavanju Srbije, za koju smatramo da je pogrešno, u sukobu gde su sa jedne strane Rusija i Asad, a sa druge strane Zapad.Mislim Zapad.Mislim da nam to, ne da nije neutralnost koju smo kao proklamovali, nego u spoljnoj politici Srbije, u najmanju ruku, neoprezan postupak koji može da dovede do pogoršanja naše međunarodne pozicije, pa je pitanje da li ćemo i kroz neke sledeće, tzv. humanitarne operacije imati ovakve političke probleme i svrstavati se na jednu stranu, ako nas na primer Asad pozove da da mu pomognemo u borbi protiv ostatka sveta. Nažalost, to su teme. Nisu teme humanitarne pomoći i naravno da narodu treba pomoći, niko protiv toga nema ništa, ali politička poruka koju šaljemo na ovaj način je, po mom dubokom ubeđenju, jako pogrešna, a vidimo kako Asada, meni to ne liči na predsednika države koji je u problemima i u ratu, nego, bar meni, na diktatora, ali dobro.Preći obrazloženju ovih odluka predlagač zakona govori isključivo o multinacionalnim operacijama koje se odnosi na očuvanje mira i bezbednosti, pa citiram: „Republika Srbija angažovanjem kapaciteta Vojske Srbije i drugih snaga, odbranom i multinacionalnim operacijama UN EU jasno pokazati da je aktivan činilac očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti u svetu. Takođe, učešćem u navedenim aktivnostima biće pružen jasan i čvrst dokaz potvrde konzistentnosti spoljne politike Srbije, kojom se zalaže za rešavanje svih sporova mirnim putem, poštovanjem međunarodnog prava i drugih opšte prihvaćenih normi u međunarodnim odnosima, kao i za jačanje uloge i kapaciteta institucija međunarodne zajednice.“Ono što bih voleo da čujem od predstavnika predlagača ovih odredbi je da neke od navedenih misija, u kojima Srbija već ima predstavnike, kao što je Operacija „Atalanta“ u Somaliji, su misije za uspostavljanje mira. Učesnici u tim misijama imaju policijska i vojna ovlašćenja na upotrebu sile. Citiram, za odluku za „Atalantu“: „Mandat misije - sprečavanje piratstva, zaštita brodova koji plove“.Pod sprečavanjem i zaštitom se podrazumeva upotreba sile, pa ovo, kao i neke druge misije o kojima danas raspravljamo, ne mogu biti smatrani mirovnim misijama, usko gledano. Termin koji se spominje u odlukama o kojima danas raspravljamo – uspostavljanje mira, uspostavljanje i očuvanje mira je jedini, po našem mišljenju, ispravan.Još jednom da ponovim, LDP će podržati, nadam se da ćemo dobiti odgovore na ovih par nedoumica koje sam izneo, ali ćemo u svakom slučaju podržati multinacionalne operacije i ohrabrujemo i ovim putem Ministarstvo, ali i druga ministarstva, pre svega civilna, da se obim i kapacitet snaga Srbije u multinacionalnim operacijama poveća, jer je to od prvenstvenog interesa za evropsku, ali i svetsku poziciju Srbije i za jasno definisane spoljne politike ove zemlje. Hvala. **Maja Gojković** Nisam prepoznao pitanje vezano za ovu tematiku, osim ovog na kraju za humanitarnu pomoć, ali ću vam morati da vam odgovorim.Srbija je vojno neutralna. Strateško opredeljenje Srbije jeste pristupanje EU. Mi Mi želimo najbolje za Srbiju i, u tom smislu, mi želimo vojne vežbe sa svima, mi to možemo i mislimo da je to naša prednost u odnosu na druge, pošto drugi ne mogu svako sa svakim. Mi možemo sa svakim i mi time jačamo našu operativnu sposobnost, mi time jačamo našu interoperabilnost i mi time jačamo naše veze sa svim tim zemljama.Drugo, kada ste pitali za humanitarnu pomoć i humanitarne operacije, ja sam pročitao šta podrazumevaju, pročitaću vam još jednom – humanitarne akcije podrazumevaju angažovanje pripadnika Vojske Srbije na otklanjanju i na ublažavanju posledica prirodnih katastrofa, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih nesreća, koja obimom i intenzitetom ugrožavaju zdravlje i živote ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu. Angažovanje u humanitarnim operacijama zavisiće od poziva međunarodne organizacije, regionalne inicijative čiji je Republika Srbija član ili države koju je zadesila prirodna katastrofa, tehničko-tehnološka ili druga nesreća, kao i raspoloživih resursa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.Kada je u pitanju naše angažovanje u Siriji, mi ne šaljemo pomoć ovom čoveku, kako ste vi rekli, nego šaljemo pomoć narodu u Siriji. Drugo, politička poruka svega toga jeste da je Srbija i srpski narod human narod i da vrlo dobro znamo šta je to humanitarna kriza, jer nažalost smo je sami doživeli. Hvala.

otkad smo poslali ovu humanitarnu pomoć, pa iskren da budem, nisam siguran da li je to samo opravdanje za nešto ili zaista verujemo da je ceo svet toliko naivan. Ne radi se, naravno, o bilo čijoj nameri da ospori slanje humanitarne pomoći ugroženim ljudima. ljudima. Iluzorno je o tome i razgovarati. Radi se o političkoj poruci koju time šaljemo. Radi se o tome da smo mi tu humanitarnu pomoć poslali preko Rusije, koja podržava Asada, koju ne podržava ostali svet, Evropa i sve ono što ste i sami rekli, da mi težimo, što je i neki cilj Srbije.Prema tome, radi se o političkom svrstavanju. Zašto nismo koristili civilne misije EU, ili kako se već zovu, i preko EU poslali humanitarnu pomoć? Radi se, znači, o političkom, a ne o tome da neko osporava humanitarnu misiju, nego se radi političkoj poruci koja je, po našem mišljenju, duboko pogrešna, koja je poslata tom odlukom da preko Rusije, koja podržava Asada, da onda praktično mi podržavamo Asada, koji gaji cveće, pa smo mogli onda da Asadu pošaljemo, da uvezemo lale iz Holandije i da mu pošaljemo. To njemu očigledno više treba. Njega očigledno narod mnogo i ne interesuje.Prema tome, još jednom, pogrešna je politička poruka, po našem dubokom ubeđenju. Zato sam i govorio o humanitarnim operacijama, da ne treba to da bude u ovom planu, nego da moraju da postoje jasni okviri da oni ovako široko postavljeni ostavljaju prostor za,

Civilnih misija u Siriji ne postoji da bi preko koga slali. Jedini koji su se obratili jesu oni i mi smo slali brašno, šećer i ulje. To ne postoji politička poruka, osim da narod Sirije treba da troši šećer, brašno i ulje. Ako je to vama nešto problematično u tome, onda vi to treba da kažete. Da li je problematično slati ljudima kojima nedostaje osnovna hrana? Da li je nešto problematično u tome? Hvala, gospođo predsednice.Poštovani narodni poslanici, poštovani ministri sa saradnicima, danas razgovaramo o dve vrlo važne odluke. To je pre svega Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini.Dobro je što je počela ovako diskusija o ove dve odluke i dobro je što je došlo do nastavka procesa učešća u mirovnim humanitarnim misijama, važan kako za Vojsku, tako i za državu, shodno izazovima sa kojima se susreće današnji savremeni svet. Dobro je što Vojska Srbije učestvuje u ovim operacijama.Mi kao Socijaldemokratska stranka i Narodni pokret Srbije podržaćemo ovaj predlog odluke. Ponavljam, dobro je što je došlo do nastavka ovih mirovnih operacija, iz prostog razloga ako se samo vratimo unazad nekoliko godina gde je ovde u ovoj Narodnoj skupštini kada su donošene ovakve odluke dobar deo današnje vlasti, a tadašnje opozicije, bio upravo protiv ovakvih operacija. Dobro je što je došlo do promene razmišljanja sa te strane.Učešće strane.Učešće naših vojnika u ovakvim operacijama doprinosi jačanju naše bezbednosti, a poseban značaj kroz ovakav vid učešća u mirovnim procesima doprinosi svetskoj bezbednosti. Upotrebom Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama Republika Srbija se svrstava u red država koje aktivno učestvuju u uspostavljanju i očuvanju mira i stabilnosti u svetu. Time se doprinosi izgradnji ravnopravnog partnerskog odnosa sa državama članicama UN i naravno sa EU. Učešće u mirovnim operacijama ima poseban značaj, uzimajući u obzir sve veći broj kriznih žarišta i oružanih sukoba u svetu. Ovakav vid učešća doprinosi ne samo održavanju mira i bezbednosti, nego i poštovanju vladavine prava koja je, nažalost, u tim zemljama gde postoje sukobi i gde se vode ratovi jako, jako ugrožena.Poštovani narodni poslanici, važno je da se ovom odlukom stvara mogućnost da Vojska Srbije učestvuje u skladu sa raspoloživim resursima i po potrebi bude angažovana u humanitarnim operacijama, kao što su prirodne katastrofe, tehničko-tehnološke i druge nesreće. Imajući u vidu da smo i sami, nažalost, bili da ne kažem učesnici, ali bili pogođeni prirodnim katastrofama i gde je naša vojska i gde su druge zemlje u okruženju pomogle nam u celoj toj humanitarnoj akciji.Takođe, akciji.Takođe, mislim da je vrlo bitno kada se odabiraju vojnici koji se šalju u ove misije da se odabiraju pre svega kvalitetni pripadnici oružanih snaga, a nikako po protekcijskom principu. Ja ću tu postaviti, gospodine ministre, jedno pitanje, vi ćete mi reći da li je to istina, znači, način na koji se biraju profesionalni vojnici za misije da li oni koji ne budu odabrani vrlo brzo napuštaju Vojsku Srbije? Jer, imao sam prilike da razgovaram sa nekim profesionalnim vojnicima koji su, nažalost, tražili vezu da bi išli u određene misije i svi znamo da je relativno dobro plaćena, nažalost, ta vrsta posla i da dobar deo tih profesionalnih vojnika se angažuje da ne kažem najvećim delom zbog toga.Takođe je bitan i odlazak profesionalnih ovih naših vojnika u misije zbog prenošenja znanja i iskustva na druge pripadnike vojske nakon obavljenih misija. To je nešto što možda i najviše znači jer ja verujem da vojnici koji se vrate i iskustva koja su stekli u tim misijama dobrim delom prenose na svoje kolege.Gospodine ministre, takođe treba voditi računa na adekvatnu opremljenost vojnika koji se upućuju u mirovne misije. Iz ovog izveštaja ovde godišnjeg može se videti da se dosta novca daje za tu svrhu, ali po meni treba to poboljšati, ne samo materijalno nego i sa strane obuke. Ipak, neophodni su kvalitetni uslovi i namenska obuka za ovakve misije kako bi pripadnici oružanih snaga bili što bolje pripremljeni i kako bi rizici se sveli na minimum, posebno imajući u vidu kako to rade zemlje naše u okruženju.Takođe, ovde moram da kažem da vrlo malo je javnost u Srbiji upoznata sa detaljima naše misije i tokom same misije.Mislim da, ako bi javnost i više u medijima bile zastupljene šta naši vojnici rade u tim misijama, kako su poslati itd. mislim da bi na neki način poboljšali i sam imidž Vojske Srbije i na taj način bi stimulisali veću konkurenciju i odlazak naših vojnika.Takođe, sasvim na kraju ću reći da, učešćem kroz mirovne misije u svetu, kao zemlja, pokazujemo svoju, pre svega, privrženost miru i poštovanju vladavine prava. Hvala.

u Centru za mirovne operacije. Nisam razumeo to pitanje da li im je potrebna neka veza da odu. Ako traže na taj način, mislim da onda rade nešto mimo zakona i onda i treba da odu ako traže preko veze da idu.Naš da idu.Naš izbor je vrlo karakterističan i karakteriše ga sistematičnost, jasni kriterijumi, namenska obuka, najbolji da idu posle te obuke i oni imaju pravo i mogućnost da i više puta odlaze i da se kandiduju za to.

idu, traže i vezu da bi na neki način išli. Ja samo tražim potvrdu ili demant takve informacije. Imao sam priliku da razgovaram sa nekim profesionalnim vojnicima, gde su stvarnu iskazali tu bojazan postoji tendencija ljudi koji ne odu u te misije, da kasnije napuštaju Vojsku Srbije. To je bilo pitanje. Da li je to istina ili ne? Hvala. Odluka da odu iz Ministarstva odbrane je njihova lična odluka, a da li traže vezu ja to ne znam, u pozadini da li se igde dešava. Moguće da se dešava, ali ukoliko traže oni traže da se nešto odradi mimo zakona. Tako da, ako je to razlog da traže vezu pa da ne odu i onda odu iz vojske, onda ja mislim da je to njihova dobra odluka, jer rade nešto mimo zakona.

značaju ovih odluka, ne treba posebno govoriti, jer Vojska je uvek u Srbiji predstavljala posebno i jako važnu instituciju, koja je uvek bila na diku i ponos ovog naroda i imala svoje posebno značenje u srpskom mentalitetu. To što učestvujete u mnogim operacijama samo potvrđuje da Vojska Srbije polako vraća svoju vrednost i ponovo uspostavlja neke standarde, kriterijume i zadobija poštovanje svih onih onih s kojima sarađuje na tim vojnim operacijama i koji su stvorili mogućnost da Vojska Srbije tu bude angažovana.Ne bih da procenjujem koliko je nemerljiv značaj u povratnom smislu sticanja iskustava u tim međunarodnim operacijama, upravo zato što se stiču iskustva koja su važna u odnosima prema svim partnerima koji se tamo nalaze, prema standardima različitim, koji se primenjuju u tim vojnim operacijama. Mislim da je to apsolutno u skladu i sa politikom Vlade Republike Srbije, a to je pitanje koje je jasno definisano vojne neutralnosti i neutralnosti Srbije u svemu ovome.Veliko mi je zadovoljstvo da ste vi u celosti sve moguće kapacitete koje vojska ima stavili u funkciju saradnje i sa Ruskom Federacijom i sa Kinom i sa SAD, sa zemljama sa zemljama iz regiona, jugoistočne Evrope i svim drugim prijateljskim zemljama i svim onim zemljama kojima je pomoć Vojske Republike Srbije neophodna.O značaju Vojske ne treba posebno govoriti. Ono što imam kao pitanje za vas ministre ovde, a i predlog, možda o kojem treba razmišljati, više kao pitanje da li se o tome razmišlja i u kom planu – da li Vojska Srbije planira da uvede obavezno služenje vojnog roka i moram izneti svoj lični stav i stav Pokreta socijalista, da je to nešto što smatram da treba učiniti u budućem periodu, čim se za to stvore uslove?Prvenstveno iz razloga što Vojska bila i ostala jedna vrsta škole života. Nešto što je imalo i svoju vaspitnu ulogu kada su u pitanju mlade generacije, ali i neko ko je svojim postojanjem, svojim obimom i svojom snagom služio da potvrdi stabilnost u zemlji Srbiji, sada kada vidimo koliko je nestabilno područje u našem okruženju, mislim da se ukazuje potreba za jednim takvim vrlo ozbiljnim i temeljnim razmišljanjem.Unutrašnje potrebe za takvim većim angažovanjem i postojanjem većeg broja vojnika iz civilnog sektora, tako da ga nazovem, se pokazuje i 2014. godine. Zaista, mi iz Obrenovca, možemo da svedočimo tome koliko je bio nemerljiv doprinos Vojske Republike Srbije da se što pre uspostavi red, da se na jedan organizovan, brz i sinhronizovan način izvrši evakuacija, a potom i sanacija svega onoga što je Obrenovac zadesilo.Tužno je što o snazi Vojske govore oni koji su se u prethodnom periodu trudili da Vojsku svedu na minimum postojanja u zemlji Srbiji, oni koji su se više trudili da pogase kasarne, da unište inžinjerijske jedinice koje su privredi Srbije i svim lokalnim samoupravama jako mnogo značile. Mislim da je to pravac u kojem treba u budućnosti razmišljati, ali ne u dalekoj budućnosti, već u nekom najkraćem mogućem roku krenuti ka toj priči.Apsolutno podržavamo saradnju sa svima, dokle god je ona usmerena na neutralnost. Ne vidimo ništa loše u tome na koji način je dopremljena humanitarna pomoć bilo kome, naprotiv, čak smo i zadovoljni zbog načina i metodologije kako je to učinjeno kada je u pitanju Sirija, jer to pokazuje samo da Vojska Srbije i Vlada Republike Srbije čvrsto stoji na stanovištu da je Srbija samostalna i neutralna i da to mora sačuvati u nekoj perspektivi.Partnerstvo za mir je za nas nešto što je maksimum prihvatljivosti i bliskosti saradnje sa NATO-paktom, preko toga nadamo se da se neće krenuti jer ne možemo da podržimo ulazak u NATO-pakt. Smatramo da to ne može nikada biti jedan civilizacijski čin i čin koji je dobar i poželjan za Republiku Srbiju. Hvala.

ste prenebregli činjenicu, Skupština treba da donese odluku o vraćanju ili ne vojnog roka. On je sam zamrznut, ali ono što vi treba da znate, da je našom analizom za vraćanje vojnog roka prve godine potrebno dodatnih 70 milijardi dinara u budžetu Republike Srbije.To je upravo iz tog razloga što ste rekli da nemamo kapacitete za smeštaj, za oblačenje, za opremu i za sve ostalo što bi trebalo prve godine. Istini za volju, svake sledeće godine bi trebalo manje i manje, ali mislim da je i ovih 70 milijardi dovoljno velika cifra da razmislimo da li to možemo u ovom trenutku ili ne. Hvala danas su pred nama dve veoma važne odluke - prva o učešću Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i druga o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih strana odbrane u multinacionalnim operacijama.Da kažem na samom početku da će JS u Danu za glasanje podržati pomenute odluke. Zašto? Jer donošenjem ovih odluka omogućava se našim plavim šlemovima učešće prvo u mirovnim operacijama, a sa druge strane, Republika Srbija pokazuje interes i želju da aktivnim učešćem u multinacionalnim operacijama doprinese konkretno očuvanju svetske, evropske, na kraju krajeva i regionalne bezbednosti, poštovanje međunarodnog prava i naravno, očuvanju mira u svetu.Ministre, imajući u vidu da je danas u svetu aktivan veliki broj kriznih žarišta, oružanih sukoba, da su praktično ratovi promenili svoju namenu, nekada su trajali do četiri godine, danas traju 12, 13, pa i više godina, na kraju krajeva, ne zna im se ni kada će se završiti, kao što je u Siriji, tako da, mirovne operacije dobijaju sve veći značaj i da kažem, značenje zbog očuvanja mira i bezbednosti u

vojnika, policajaca i civilnih lica iz praktično 120 zemalja.Kada govorim o Vojsci Srbije, praktično, angažovanjem Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama, Republika Srbija pokazuje da je aktivan činilac u očuvanju mira i bezbednosti u svetu. Takođe, učestvovanjem u ovim multinacionalnim operacijama pokazujemo da potvrda u kontinuitetu u spoljnoj politici, opet kažem, za očuvanje mira i bezbednosti u svetu, a sa druge strane,

ih vojni posmatrači, zatim štabni oficiri, medicinari, jedinice ranga voda i čete i timovi za zaštitu brodova. Još jednom da kažem, 21 misija, 14 destinacija sa različitim zadacima i ciljevima.Gde ciljevima.Gde će to čuvati naši „plavi šlemovi“, da kažem, mir u kojim sve zemljama? Evo, pročitaću: u Liberiji, Obali Slonovače, Kongu, Maliju, Sudanu, Somaliji, Zapadnoj Sahari, Džamu, Kašmiru, u planu su još operacije na Bliskom istoku, Sredozemlju, kao i na Kipru i u u Libanu.Pomenuću neke, mi najviše ljudi imamo u Libanu, tu smo već prisutni nekoliko godina, ako se ne varam, tu je prisutno 177 oficira i vojnika, zatim, u Centroafričkoj Republici, vojna bolnica, mislim da će tu biti prisutno će tu biti prisutno 72 naša pripadnika „plavih šlemova“. Vrlo je značajna misija u Atalanti, 16 pripadnika naših mirovnih snaga, sa ciljem očuvanja zaštite plovila od podataka. Do sada nismo učestvovali u misijama u Maliju, Džamu, Kašmiru, Zapadnoj Sahari, Južnom Sudanu i Sudanu.U

Naši mirovnjaci ili pripadnici srpskih „plavih šlemova“, biće potpuno spremni da, zajedno sa opremom, na poziv konkretno UN, učestvuju u nekoj od ovih mirovnih misija. Naravno, želim da kažem da novinu čini i mogućnost učešća u evropskim operacijama na Mediteranu. Cilj naših „plavih šlemova“ biće nadgledanje situacije u Severnoj Africi, dakle, kretanje migranata i sprečavanje velikog broja migranata i krijumčarenje ljudi.E, sada, ministre, želim da kažem ili, bolje da kažem, da pohvalim jednu stvar u prilog. Slušao sam i vaše izjave više puta, da Vojska Srbije veliku pažnju posvećuje učešću žena u srpskim „plavim šlemovima“. Ako se ne varam, šlemovima“. Ako se ne varam, trenutno je prisutno 11% žena u našim, negde oko 38 tačnije, rekao bih, i mislim, ministre, da ova važna stvar treba u narednom periodu, učešća žena u našim „plavim šlemovima“, da se unapredi, poveća i u narednim godinama, da se taj broj žena uveliko poveća u „plavim šlemovima“ Republike Srbije.Malopre smo vas čuli nešto o tome, a ja moram da kažem da su naši „plavi šlemovi“ u mirovnim operacijama praktično u svim zemljama u kojima su bili zbog svoje obučenosti, prepoznati kao izuzetni vojnici i profesionalci u svom poslu, u prilog tome govori i činjenica da su naši „plavi šlemovi“ u mnogim misijama odlikovani ne samo u jednoj, nego u mnogim misijama. Siguran sam ministre da ćete se složiti sa mnom da je srpski vojnik kroz vreme bio cenjen, poštovan, čak i od svojih protivnika. I celokupna vojna strategija Srbije kao vojničke zemlje uvek je bila bazirana na samoodbrani.Na samom kraju, reći ću je Srbija kao zemlja koja vodi politiku vojne neutralnosti, saradnje sa istokom i zapadom, Srbija je zemlja koja razvija svoje vojne potencijale i svoju vojnu industriju.Želim industriju.Želim samo još nešto da vam napomenem da nekadašnja Jugoslavija, na vrhuncu svoje moći, na godišnjem nivou izvozila je naoružanje i vojnu opremu u vrednosti od čak 4,5 milijarde dolara.Na

Poštovane kolege narodni poslanici, gospodine ministre, gospodo oficiri iz Ministarstva odbrane, današnja tema, odnosno današnje mirovne misije možemo podeliti u dve grupe. Jednu grupu čine one mirovne operacije gde učestvujemo pod okriljem UN, a druga je grupa mirovnih operacija u organizaciji EU.Mirovne misije EU.Mirovne misije u organizaciji EU su apsolutno neprihvatljive sa stanovišta naše poslaničke grupe i smatramo da Srbija nema nikakvog interesa da učestvuje u takvim mirovnim operacijama. Ja se čak ne slažem ni sa prvim kolegom koji je govorio. Mislim da je govorio sve potpuno pogrešno od onoga što treba da bude interes Srbije i interes naše zemlje.Ministar je rekao da ćemo se odazivati učešću u mirovnim misijama na poziv onih organizacija čiji smo član. Mi nismo član EU. Da li ćemo postati član EU, to je nešto što treba da se desi u budućnosti ili da se ne desi u budućnosti. Ja iskrenom mislim da nećemo postati član EU i iskreno se nadam da će se EU raspasti u što skorije vreme.Nemojte zaboraviti da, Bregzit je to pokazao, ali situacija, recimo, u Francuskoj i u drugim zemljama poput Austrije, da se narodi Evrope bune protivugnjetavanja koje doživljavaju od Brisela i od EU. I ne

misije koje se organizuju pod okriljem EU su pre svega paravan za NATO. Vodeće države EU i vodeće države koje komanduju tim mirovnim misijama su članice NATO. Mi dobro znamo kako izgleda mirovna operacija NATO. Nemojte da zaboravite da smo mi pre manje od dve decenije bili izloženi takvoj jednoj njihovoj agresiji. Znači, u agresiji NATO pakta na Srbiju, odnosno tadašnju SRJ mi smo strašno postradali, ali ta agresija i dalje traje. Evropska unija je aktivni učesnik okupacije dela naše teritorije. Politika srpskih integracija u EU kao prioriteta traje od 2000. godine do današnjeg dana i za taj period od evo sada 16 godina Srbija je postradala zaista strašno. Ostali smo sigurno bez milion radnih mesta. Potpuno nam je uništena industrija. Samo u Beogradu je nekada radilo 180.000 ljudi u industriji, evo danas pet do deset hiljada.Drastično nam je opao standard, a milijarde i milijarde i milijarde godišnje ta ista EU, odnosno kompanije iz EU opljačkaju i iznesu na zapad. Šta Srbi više mogu da drže u sopstvenoj državi? Sve su nam uzeli banke, uzeli su nam celokupnu trgovinu, uzimaju nam sve strateške resurse. E, to nam je politika puta u EU.

To treba potcrtati i ponoviti. Zato zaista ne vidim kako bi Srbija u mirovnim misijama u Somaliji i Maliju, koje organizuje EU, doprinosila očuvanju mira i bezbednosti u svetu.Što

Sirija je jedan primer i pokazatelj da SAD i NATO pakt više ne mogu da se ponašaju kao što su se ponašali prethodne dve, tri decenije, ne mogu da bombarduju koju hoće zemlju, ne mogu da sruše koji hoće legitimno izabrani režim.Vidite

I mi, pomažući režim Bašara el Asada, ja bih pozvao da se aktivno uključimo, što je više moguće, u podršku Siriji i taj kolega poslanik, zaista ne znam ko je, pogledaću u Politici, svaka mu čast što je išao u Damask. to je zaustavljanje Islamske države.Kad smo već kod Islamske države, da se osvrnemo generalno na ukupno učešće u mirovnim operacijama, pa i ovima pod okriljem UN. Vi Vi dobro znate da je Srbija izložena velikoj migrantskoj krizi, da je dobar deo te migrantske krize prouzrokovan događajem u Siriji. Mada su sadašnji migranti, većinom, koji se nalaze na našoj teritoriji, nastali iz nekih prethodnih mirovnih operacija, pod znacima navoda, ovih istih sila koje pominjemo u Avganistanu i nekim drugim državama.Da li Srbija ima kapacitet da učestvuje u mirovnim misijama, s obzirom na brojno stanje naše vojske i na materijalnu opremljenost naše vojske, kada smo izloženi tako velikom izazovu kao što je migrantska kriza? Da li smo u stanju da zaštitimo državnu granicu, ne od agresije spolja, nego od prolaska migranata koji na nelegalan način dolaze u našu zemlju, a vidimo da se EU zidovima ograđuje od tih migranata, tako da je izgleda plan da veliki broj njih i ostane u našoj zemlji?Takođe zemlji?Takođe bih postavio pitanje ministru odbrane, vezano za stanje – šta kada se pripadnici mirovnih misija vrate u zemlju? Koliki je broj oficira, podoficira i vojnika pod ugovorom koji su učestvovali u mirovnim misijama, a po povratku iz mirovnih misija su napuštali Vojsku Srbije? Razlog za napuštanje – loš materijalni položaj i loš materijalni status ljudi u vojsci, odnosno zaposlenih u vojsci koji kada odu u mirovne misije, malopre smo konstatovali, zarade drastično veći iznos novca i zato žele da odlaze, a onda kada se vrate, zbog loših materijalnih prilika, nemaju motivaciju da dalje ostanu u vojsci, već taj novac koji su tamo zaradili iskoriste za pokretanje nekog drugog posla. Da li mi treba da ulažemo, a ozbiljno treba ulagati?Ulaganje u jednog oficira je svakako i ozbiljna stvar i značajna stvar za državu i značajan trošak za državu. Znači, mi ulažemo u oficire, ulažemo u vojsku, ulažemo u podoficire i u vojnike pod ugovorom, jel te, na obukama, šaljemo ih na mirovne misije, oni se vrate i napuste vojsku. Koliki je taj broj? Ja zaista ne znam, ali bih voleo da saznam taj podatak, ako možete da mi date. Ako ne sada, svakako možete i pismeno dostaviti na našu poslaničku grupu, bio bih vam jako zahvalan.Malopre je prethodni jedan govornik pomenuo jednu dobru stvar, a to je povratak obaveznog služenja vojnog roka za šta se naša poslanička grupa zalaže. Rekao je da bi to koštalo budžet Republike Srbije u prvoj godini, i ministar je rekao, da bikoštalo 70 milijardi dinara. Da li je bilo ko izračunao koliko nas je koštao prelazak na profesionalni režim služenja vojske? Koliki je to trošak za državu? Koliki je to materijalni trošak?Drugo, da li mi zaboravljamo, recimo, da je i vojska veliki zamajac privrednog razvoja, pa kad imate veliki broj vojnika na odsluženju vojnog roka, pa potrebno je obezbediti hranu za njih, potrebno je obezbediti uniforme, a to sve može da radi domaća privreda, domaća industrija, pa je to i jedan motor privrednog razvoja.Drugo, ako hoćemo da budemo nezavisna država, ako hoćemo da imamo nacionalnu ekonomiju i nacionalnu bezbednost, mi to ne možemo imati ako ne ulažemo u vojsku, ako nemamo jaku i stabilnu vojsku. Veliki su i složeni izazovi.Malopre je prethodni govornik konstatovao da se promenio način ratovanja, da je sve više kriza, da je sve više potreba za mirovnim operacijama, da ratovi traju i po 12 godina i ne zna im se kraj. Mi smo generacija koja je izašla, koja je doživela na svojoj koži rat, a živimo na vrlo turbulentnom terenu i u vrlo turbulentnim okolnostima i uslovima.Pogledajte situaciju u Makedoniji, pa sami znate koliko može da bude napeta situacija i u BiH, a i dobro znate kako su bili zategnuti odnosi sa Hrvatskom i koliko je provokacija dolazilo iz Hrvatske u prethodnom periodu. Dobro znamo da Albanci imaju takođe teritorijalne pretenzije prema nama, ne samo prema našoj teritoriji, kao što je KiM, nego i dalje. U celoj toj okolnosti mi moramo ulagati u našu vojsku, maksimalno.Hteo bih još jedno pitanje da postavim, s obzirom da ti naši veliki prijatelji iz EU, gde mi želimo zajedno sa njima da širimo taj mir u svetu, su nam dali 14,2 tone osiromašenog uranijuma 1999. godine. Taj osiromašeni uranijum nosi i dan danas veliki danak ul Srbiji. Preko 40 hiljada imamo godišnje obolelih od malignih oboljenja. Imamo epidemiju kancera. Da li je pri Ministarstvu odbrane, ako ne, pri nekim civilnim organima, ali zajedno bi Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo odbrane trebali da naprave nacionalni centar koji bi mogao da radi popis i sistematizaciju svih malignih oboljenja, pa onda da uradi prevenciju i adekvatno lečenje ljudi koji su oboleli. Mi moramo iz jednog centra da se uhvatimo u koštac sa tom pošasti.Znate, tek sada, za dve, tri godine će biti 20 godina od kako smo bili bombardovani i tada dolaze kanceri organa, kao što su pluća, kao što je debelo crevo. Možemo očekivati dalji porast malignih oboljenja.Zbog svega ovoga što sam rekao, iskreno sam nadam da mi nećemo uzeti učešća u mirovnim operacijama pod okriljem EU. Što se tiče mirovnih operacija pod okriljem UN, voleo bih da samo Ministarstvo dobro odgovori i dobro proceni koliki je naš nacionalni interes. To je svakako dobra stvar, ako imamo kapacitete i uslove da zaštitimo sopstvenu granicu od migranata, da zaštitimo bezbednost naše države od svih izazova koji dolaze, a veliki su izazovi i velika je ugroženost našeg naroda.Ponavljam, recimo, nam još stiglo adekvatno obrazloženje za situaciju u Medveđi. Meni je juče bio isključen mikrofon kada sam hteo da pričam o srpsko-albanskim odnosima, pa bih podsetio da smo mi postavili pitanje i vezano za Medveđu i da je opštinski odbor SNS decembra meseca 2015. godine pisao i Vučiću i Nikoliću, kao predsedniku države, predsedniku Vlade, tražeći im da država sredi stanje u Medveđi, s obzirom da su određeni pripadnici u MUP-u na toj teritoriji nelegalno upisali 7.500 Albanaca u birački spisak, odnosno prijavili prebivalište i za to uzeli 10 miliona evra naknade. Molio bih da se prosto takve stvari preduprede i reše, jer to je jedan od pokazatelja da postoji ofanziva naših protivnika prema

Đorđević** Prvo, da razjasnimo, ja kada sam pričao o međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama, pričao sam o humanitarnim operacijama.Kada se radi o misijama EU, vi morate da znate i javnost mora da zna da su sve one pod okriljem UN. Znači, Znači, sve misije EU su pod mandatom UN, a mi kao zemlja kandidat imamo pravo da učestvujemo tamo.Po onome što ja znam, četiri godine i par meseci u Ministarstvu, ni jedan oficir se nije skinuo još posle mirovne misije. Vojnika ima, ali razloga ima mnogo za to. Ako je neko otvaranje privatnog posla, mi to pozdravljamo, to je dobra stvar, jer tako se i razvija privatni sektor.Što se tiče radioaktivnosti, kontrola se vrši svakodnevno u Ministarstvu odbrane i u zemlji, gde god vojska izlazi vrši kontrolu radioaktivnosti. Nemamo informaciju o tome da je bilo gde sada prisutna radioaktivnost. Nogo** Izvinjavam se, pogrešno ste protumačili.Nisam rekao da ima radioaktivnosti. Pitao sam o posledicama bombardovanja koje je izvršio NATO pakt 1999. godine kada je 14,2 tone osiromašenog uranijuma sručio na ovu zemlju. Te posledice, naravno, ne mogu da se izmere. Radioaktivnost je otišla u zemlju, otišla u vodene tokove. Mi kao građani osećamo te posledice. Sigurno znate za epidemiju malignih oboljenja koja nas zahvata i koja će progresijom i dalje rasti. Da li je Ministarstvo odbrane ikada ili u saradnji sa Ministarstvom zdravlja pokrenulo nekakav nacionalni centar koji bi pratio, pokušao da da odgovor, s obzirom da Ministarstvo odbrane ima ozbiljne zdravstvene kapacitete pod svojim pod svojim okriljem? Da li se ikada posvetilo tom pitanju? Ako nije, evo prilike da se kandiduje to kao nacionalna strategija koju bi Vlada mogla da stavi kao jedan od svojih prioriteta. **Maja

Hvala poštovana predsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre i gosti iz Ministarstva odbrane, ja se nadam da imamo svi svest o tome da je današnja tema izuzetno važna i da se nećemo baviti dnevno političkim igrama i zaista mi nije jasno, tj. jasno mi je, prethodni govornik, to je njihova politika koja je naravno loša za Srbiju i nadam se da će biti što manje takvih poslaničkih grupa u parlamentu, ali mi nije jasan ni govornik pre njega iz Pokreta socijalista koji poziva da se vrati redovno služenje vojnog roka, a njegov predsednik stranke nije služio No, dobro, vratimo se ovoj temi.Imamo ispred sebe Predlog odluke o učešću Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama za 2016. godinu i kao poslanik Demokratske stranke imam jedno opravdano pitanje. Siguran sam da će ministar dati adekvatan odgovor. Ništa tu ne bi bilo sporno da danas nije 2. novembar 2016. godine, uvaženi ministre, zašto mi ovu odluku o učešću pripadnika Vojske u multinacionalnim operacijama ili mirovnim misijama nismo doneli početkom 2016. godine, već tu odluku donosimo sada. Ne prejudiciram, ne želim da kažem da se nešto tajno krije iza toga, već želim samo odgovor da bismo znali sa čim se suočavamo. Doći ću posle, u daljem tekstu govora o tome na šta prejudicira Demokratska stranka.Odredbom 5. tačka 4) Zakona o odbrani upravo je propisano da se odbrana zemlje ostvaruje učešćem Vojske u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama. To je nešto što je dobro, to je nešto za šta je zaslužena Demokratska stranka i tadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac i to treba jasno istaći.Meni je zaista drago da smo uspeli ovaj drugi deo sale posle 20 godina da ubedimo da ne protestuju protiv toga, da ne žele više da Srbija bude nečija gubernija, već da se i oni danas zalažu za to da srpska Vojska učestvuje u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama i da time brani svoj suverenitet i integritet. Nadam se ako nam je trebalo da njih redukujemo 20 godina, da će nam malo manje trebati da edukujemo Dveri da prihvate politiku koju Demokratska stranka sprovodi, za šta se zalaže već 27 godina i drago mi je da imamo iste stavove povodom tog pitanja.Mi smo u vreme vlasti Socijalističke partije i tadašnje Radikalne stranke, sadašnje Srpske napredne stranke, imali uvoz bezbednosti na teritoriju naše države i to je bilo zaista loše. Imali smo uvoz bezbednosti, dolaskom na vlast Demokratske stranke. Od 2000. godine ova država, tj. Srbija je postala izvoznik bezbednosti i to je ono što je izuzetno važno reći.Vojska Srbije je profesionalizovana i modernizovana upravo od 2007. do 2012. godine i postigla najbolje rezultate kada je ministar odbrane bio sadašnji predsednik Demokratske stranke gospodin Dragan Šutanovac. Postoji nekoliko stvari koje su loše i trebamo govoriti o tim temama, pošto je tema Vojska i njeno učešće u multinacionalnim operacijama, kako ti vojnici žive kada ne učestvuju u multinacionalnim operacijama, već kada su ovde u u Srbiji.Za vreme vlasti Srpske napredne stranke promenjeno je četiri ministra za četiri i po godine. To nije konzistentna politika i to nije politika koja može doneti dobre stvari Ministarstvu odbrane i jednom kompleksnom i velikom sistemu. Ono što je loše, to je da je svaki ministar koji dođe na čelo Ministarstva odbrane lošiji od svog prethodnika.Ja sam siguran da to sa vama neće biti slučaj poštovani ministre i nadam se pre svega zbog sebe, zbog svoje porodice koja živi u ovoj zemlji, da to neće biti slučaj sa vama. Sa druge strane, izuzetno je teško biti lošiji od vašeg prethodnika gospodina Gašića, tako da ako se bude trudili, a siguran sam da nećete, ne možete biti lošiji od gospodina Gašića. Želim vam da bude najuspešniji ministar odbrane, jer je ova zemlja u kojoj ja živim, u kojoj živi moja porodica, moja deca i naravno da mi nemamo poprečne stavove oko stvari koje su izuzetno važne za ovu zemlju.Ono što je pitanje to je, u godišnjem planu upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama za 2016. godinu, eksplicitno se navodi da je izvršenje vojne savetodavne misije Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici u toku, te da naše snagu učestvuju sa medicinskim timom u prestonici Bangen. Molim vas da dobijem odgovor na ovo pitanje.Prema svim raspoloživim podacima, ta misija je ugažena još 16. jula 2016. godine, nakon čega je otpočela misija takođe Evropske unije za obuku u Centralnoafričkoj Republici. Iako je misija predstavljena kao misija u kojoj Vojska Srbije ne učestvuje, imamo podatke da je upravo Vojska Srbije jedna od deset zemalja koja je tamo poslala svoje vojnike. Ako možete da nam odgovorite šta je tačno?Takođe, dostupni podaci sa sajta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ne navode naše učešće u misiji Evropske unije za obuku u Centralnoafričkoj Republici, a kontradiktorni su i po pitanju učešće u misiji Vojnosavetodavne misije Evropske unije, takođe u Centralnoafričkoj Republici i molim vas da mi odgovorite na ovo pitanje, šta je od ovoga tačno? Ako je ovo sve istina, po čijem nalogu, sa kojim ovlašćenjima, u čiju saglasnost je naša Vojska tamo u skladu sa još deset zemalja?Ne kažem da je to loše, Demokratska stranka će podržati učešće Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama, ali samo da znamo da li se poštovao lanac komandovanja i donošenja odluka, jer poštujem ja to što se vi zalažete za učešće naših pripadnika u multinacionalnim operacijama, ali znamo da nije prirodno i nije pristojno da se danas sa čarapom na nozi vi iz Srpske napredne stranke, zalažete za to da naša Vojska ide u korak sa svetom, a da noću sa čarapom tom istom na glavi rušite objekte u „Savamali“, tako da to nije poštovanje pravne države.Ono što je izuzetno loše, to je da danas više od 80% pripadnika Vojske Republike Srbije ima zaradu manju nego što je prosečna zarada u Republici Srbiji. Nadam se da ćete dati svoj maksimum da se sadašnjim rebalansom i budžetom za 2017. godinu te stvari promene, jer je poražavajući podatak za ljude, neki su ratovali za ovu zemlju, znamo kako pivo.)Poštovana predsednice ja bih vas zamolio da mi obezbedite da završim, da gospodin Martinović ne dobacuje. **Maja Gojković** Hoću.Molim vas nemojte da dobacujete, pustite poslanika

ljudi koji rade u Ministarstvu odbrane, Ministarstvu policije ili čak i u privatnom sektoru, sa 22.000 dinara niko ne može da sastavi kraj sa krajem.Prosečnu neto zaradu

profesionalni vojnici, ako možete da mi kažete da li je taj podatak tačan. Od ukupnog broja vojnika koji su napustili Vojsku Srbije tokom 2015. godine, 72% je to učinilo na sopstveni zahtev, znači to nisu ljudi koji nisu odgovorili zahtevima, koji nisu sposobni da obavljaju taj posao, već je 72% njih napustilo vojsku na lični zahtev. U prva dva meseca 2016. godine preko 150 profesionalnih vojnika je napustilo službu u Vojsci Republike Srbije.Ono što je zaista loše je to da sve države u regionu imaju veće plate nego što primaju naši oficiri, podoficiri i vojnici u Vojsci Republike Srbije. Čak i u susednoj Hrvatskoj vodnik ima platu oko 900 evra. Poslanik kome neću pomenuti ime, ali možda ću posle tokom drugog pitanja, i to poslanik vladajuće većine, rekao je da piloti Vojske Srbije ne lete i da je nebo nebranjeno. To je čak bilo i pitanje premijeru na koje nije imao odgovor, pa vas molim da mi odgovorite na to pitanje. Nema guma za migove, nema akumulatora za migove.To je stanje koje je nedopustivo u 2016. godini, molim vas da mi odgovorite da li je to podatak koji je tačan? Da piloti helikoptera HT-40 i HT-48 više od godinu dana nisu imali kacige, adekvatne pojaseve za vezivanje i da nemaju dovoljan broj magnetofonskih traka.Poštovani ministre, nadam se da će se ovo stanje u sistemu odbrane popraviti. Ja sam poželeo da vi budete najuspešniji ministar odbrane i nadam se da ćete problem sa platnim razredima da sanirate zato što će se kroz platne razrede najvišim oficirima skinuti do 25.000 dinara na mesečnom nivou, a vi ćete im kao paušalnim povećanjem od 5% kojim punite novinske stupce dati 1.830 dinara što znači da ćete najvećim oficirima Vojske Srbije oduzeti preko 25.000 dinara kroz probleme sa platnim razredima. Ako tu odluku budete doneli, a da ćete im vratiti 1.832 dinara, što je zaista nedopustivo.Toliko i nadam se da ćemo danas imati uspešan rad. Demokratska stranka će, da kažem još jednom podržati učešće naše vojske u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama, jer su to stvari upravo za koje se demokratska stranka zalaže već 27 godina. Hvala. Povređen je član 107. Poslovnika Narodne skupštine. Ne znam da li je prethodnom govorniku ovaj istorijski govor pisao Krešimir Macan svojevremeno Tuđmanov savetnik za medije, a u 2016. godini kreator kampanje DS, ali moram da ukažem da jedno brutalno kršenje dostojanstva Narodne skupštine.Ovde je rečeno da je SNS odgovorna za nekakve zločine, za ratna dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije, pa samo želim da podsetim prethodnog govornika da je 1992. godine njegova stranka usvojila tzv. sokobanjsku deklaraciju u kojoj se DS navodno zalaže za

brinuli o bezbednosti građana Srbije najbolje govori činjenica da 2003. godine nisu uspeli da spreče ubistvo ni premijera, odnosno predsednika Vlade Republike Srbije.Što se tiče stanja u Ministarstvu odbrane, da su manje krali bilo bi više para i za vojnike i za oficire i za podoficije i za sve građane Republike Srbije.Ovde je bilo reči i o bivšem ministru odbrane, gospodinu Gašiću. Ne znam kako prethodnog govornika, poznatog pivopiju nije sramota dok je krao sopstvenu opštinu, ministar odbrane Bratislav Gašić je 2014. godine sve vreme bio na terenu u Smederevskoj Palanci i iz Smederevske Palanke nije izašao dok nije

Ja sam u Ministarstvu odbrane prisutan četiri godine i bio sam državni sekretar dok je bio naš premijer ministar odbrane, Aleksandar Vučić. Bio sam i kada je bio gospodin Rodić i kada je bio Gašić. Moram da vam kažem da mi je bila čast i zadovoljstvo da budem državni sekretar kada su bila sva tri ministra. Znam koliko su napora učinili za ovu zemlju i Vojsku Srbije da u njoj bude bolje i samo je to bio nastavak kontinuiteta koji je bio nastavljen i ja sada pokušavam da nastavim taj kontinuitet i politiku toga da Vojsci Srbije bude bolje.Nisam I sami znate da imamo jedno pitanje za vas, a to je pitanje rušenja Doma Vojske u Smederevskoj Palanci, kako i na koji način je to urađeno?Ko odlazi i ko dolazi, tu ste u pravu da možda najviše odlazi kada je u pitanju kategorija profesionalnih vojnika koji najviše odlaze iz Vojske Srbije,

Nastavljamo da popunjavamo Vojsku Srbije profesionalnim vojnicima. To nam je i strategija.Kada pričate o platnim razredima, ne znam odakle vam ta informacija. Platni razredi se nigde ne menjaju, niti se bilo šta radi u vojsci kada su u pitanju platni razredi. Pojasnite vi meni, pošto ja kao ministar ne znam, možda vi nešto znate što ja ne znam.Kada su u pitanju avioni, vi viđate na nebu Srbije avione. To nisu strani avioni. To su i naši avioni i helikopteri. Ne znam sa čime lete ako nema resursa i ako nemaju sa čime da lete, akumulatore.Kada je u pitanju plata, mislim da narod Srbije zna i mi imamo informator na sajtu Ministarstva odbrane, koji možete i vi da pogledate, gde piše da ste u pravu kada je u pitanju nisko kvalifikovani

i doktori.Ako uzimate prosek ovih, u Ministarstvu odbrane 70% ne radi nisko kvalifikovanog kadra. Mi imamo visoko kvalifikovanog kadra dve trećine, pa sami uzmite matematike pa ćete dobiti koliko. Zahvaljujem.Povreda Poslovnika, najpre narodni poslanik Vladimir Orlić. I vi ste reklamirali povredu Poslovnika. Izvolite.

korektne sugestije da se neke stvari u ovom domu naprosto ne rade. Razumem da ko god predsedava mora da pokaže određeni stepen razumevanja za domašaj i kapacitete određenih ljudi ovde.Sa ovde.Sa moje strane pokušavam da neke stvari razumem, pa kada je reč o gospodinu koji je malopre govorio kao ovlašćeni predstavnik, neke stvari se mogu prosto pripisati nezrelosti, političkoj pre svega. I trudim se kada god kritikujemo da to bude sa izvesnom očinskom blagošću, ali to što neko nije u stanju da određene stvari razume ipak ne može biti opravdanje.Potpuno je neprihvatljivo da neko ovde na današnju temu priča o nekakvim čarapama, gubernijama, drugim strankama. Ako neko nije u stanju da složi koncizan govor u trajanju od pet minuta, možda je dobar trenutak da se zapita da li je uopšte dorastao zvanju narodnog poslanika.Kada pričamo o tome šta se dešavalo u ovom zemlji i u ovom resoru, možda ne bi bilo loše određene ljude usmeriti ka temi, što je vezano za član 106, time što ćemo ih pitati – da li su u stanju da izračunaju štetu koju su prouzrokovali sami oni ili njihovi predstavnici koji su im danas nekakvi predsednici po pitanju npr. vojnih penzija, ali da se to izračuna u stotinama miliona čvrste valute, a ne u bocama „Hajnikena“, što je očigledno jedini sistem računanja za koji su neki ovde sposobni.Ne tražim da o ovome glasamo. Tražimo da o ovim stvarima vodimo računa, da ljudi cene narodne poslanike kao ljude od integriteta, a ne kao izvesne kreature. Hvala lepo.

Povreda Poslovnika ima prednost u odnosu na repliku.Samo da vidimo ko je zatražio. Mislim da je narodni poslanik Radoslav Milojičić reklamirao povredu Poslovnika.(Radoslav

Poštovani ministre, pošto ste mi postavili direktno pitanje, taj spor je na sudu, ukoliko se ja ne varam i koliko imam informacija.Nadam se da vi imate informacije da moja malenkost tada nije bila predsednik Opštine, kada se taj spor desio ili kada su se te stvari radile, ali bih želeo, pošto ste govorili o avionima, da mi kažete da li je tačno da Generalštab nije primio zbog ne ispravnosti avione „Lasta“ koji su leteli na Vojnoj paradi u Novom Sadu i da li je time bilo ugrožena bezbednost, kako državnog vrha, tako i građana koji su se tu desili? Mi imamo podatke da Generalštab nije primio te avione zbog ne ispravnosti, ali su oni zbog nečega morali da polete, verovatno da se pokaže kako kako smo mi moćni.Druga stvar, koju želim da istaknem ovde, je da je ugovor između Srbije i Egipta, kojim je Srbija isporučila pet hiljada pištolja marke CZ-99, da su nam ti pištolji vraćeni i taj ugovor. Ko je obavio taj ugovor, zašto su vraćeni ti pištolji i ko je vršio nadzor za isporuku tog naoružanja? Ne želim zaista da se bavim

Zahvaljujem se, predsedavajući.Neću reklamirati povredu Poslovnika, ali ste ga povredili, jer sam morao da dobijem pravo na repliku pre takozvanog gospodina Milojčića.Ovde samo danas mogu da zaključim da gospodin Milojčić i DS očigledno nemaju pojma šta je stav stranke, a šta je stav pojedinca. Kod njih je to, verovatno, jedno te isto, kod nas to nije. Stav Pokreta socijalista je da vojni rok treba da bude obavezan i da se ponovo služi.Ovi koji su još samo od ustanove zvane fudbalski klub trebali da ga prekrste u „hajniken junajted“, kako bi bila kompletna situacija, zaista ne znam kako sebi daju pravo da uopšte bilo šta komentarišu.

zaista da se, kako to narod kaže, pokriju ušima, da ćute i da budu manji od makovog zrna, dok neko drugi ispravlja sve gluposti i svinjarije koje su oni napravili. Hvala. Ovako, što se tiče informacija, vi ste bili zamenik predsednika opštine, a kada su u pitanju pištolji, tu morate da pitate „Zastavu“, pošto je to poslovna tajna „Zastave“. Verovatno će vam odgovoriti.Što se tiče aviona, u Novom Sadu znate da je letelo osam aviona. Osam aviona je primljeno, treba da bude predmet 14, tih šest koji nisu primljeni nisu ni leteli. I mi, za razliku nekih ranijih ministara odbrane, ne teramo avione da lete pre nego što budu primljeni.Ostao sam vam dužan jedan odgovor, a to je - godišnji plan upotrebe Vojske je poslat na vreme prošle godine, odnosno ove godine u januaru. Međutim, zbog izbora i gužve koje ste imali u Parlamentu, nije ušao u plan. Zbog cele procedure on je ponovljen ponovo i došao je sada na red. Ali, da znate, znači Zakon dozvoljava i kaže da se usvaja u tekućoj godini, ne kaže ni u prvoj polovini, ni u drugoj. Zahvaljujem, ministre.U sistemu prijavljen narodni poslanik Srđan Nogo. Osnov vašeg javljanja je? Molim vas, osnov vašeg javljanja

ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe ili predsednik poslaničke grupe. Obzirom da se gospodin Milojčić javio za reč, gospodine Ćiriću vama ne mogu dati reč.Izvolite, gospodine Milojčiću, imate reč.

DS.Poštovani ministre, znači da sam bio upravu da donosimo sa zakašnjenjem, da je vojska već upućena u multinacionalne operacije i da donosimo ovu odluku odnosno da smo tu odluku trebali da donesemo. Rekli ste da ste uputili tu odluku u januaru u Parlament, ali da zbog izbora ta odluka nije stavljena na glasanje. Ali, dobro nije to tema.Tema je da je pomenuti ministar, koga ste vi oslovili sa najgori, upravo najbolji ministar odbrane u poslednjih 15 godina i o tome govore podaci, a to mogu da potvrde i ljudi iz Ministarstva odbrane, jer je dug kada je gospodin Šutanovac 2007. godine mesto ministra odbrane iznosio 2,7 milijardi. Kada je ministar Šutanovac napustio mesto ministra odbrane, dug je iznosio nula. Tačno je, gospodine gospodine ministre, da vi, kao neki raniji, ne terate avione da lete kada im nije vreme, već je vaš ministar iz SNS, nažalost, terao helikopter da leti kada mu nije vreme, pa je to slučaj da smo izgubili sedam ljudskih života. Nadam se da se te greške više neće ponavljati. skladu sa članom 112. pravimo pauzu od pet minuta. Nakon toga nastavljamo sa radom, po redosledu prijavljenih predsednika i ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa. Zahvaljujem.(Posle

Nastavljamo sa radom.Kolega Martinoviću, vi ste se javili, povreda Poslovnika. Izvolite.

pa je u svom govoru, koji mu je neko drugi pisao, pomešao izgleda Franju Tuđmana, Dragana Šutanovca, pošto je Krešimir Macan radio i za jednog i za drugog, 1995. godine je bio načelnik Odseka za informisanje Ministarstva odbrane Hrvatske, a 2016. godine, ne znam ni ja, za nekih 60, 70 hiljada evra radio kampanju za DS, pa pošto gospodin ne može valjda da popamti sve te podatke i činjenice, onda je sve to izmešao.Situacija u Ministarstvu odbrane je bila takva da, nadam se da će gospodin Đorđević samnom da se složi, toliko katastrofalno nasleđena od strane aktuelnog predsednika DS, da 2014. godine mi nismo imali dovoljno čamaca, vojnih čamaca da spašavamo ljude u područjima koja su bila pogođena poplavama, a nismo imali čak ni pumpe za vodu, odnosno pumpe koje su trebale da ispumpavaju vodu iz poplavljenih područja, pa smo morali da te pumpe kao donaciju nabavljamo iz Slovenije.Dakle, ne samo što su nam upropastili tenkove, avione, ne samo tako što su nam upropastili bezbednosni sistem unutar Vojske Srbije, nego su nam upropastili i one najelementarnije stvari koje treba da ima ne Vojska nego Civilna zaštita. Mi nismo imali dovoljno gumenih čamaca i pumpi za vodu.Što se tiče rušenja ovog objekta Vojske u Smederevskoj Palanci, kada je gospodin bio zamenik predsednika opštine, znate šta su uradili? Proglasili su da je objekat sklon padu.

ovo je još tekuća 2016. godina, koliko ja znam.Što se tiče ovih podataka, samo bih dodao podatke da su ratne materijalne rezerve bile na nuli, da je hrana bila na nuli, da je nedostajala oprema, da je nedostajalo uniformi i obuće i drugih stvari. Tačno je možda da je gospodin Šutanovac vratio dug koji je tada bio napravljen, pa ga je sam i vratio, ali mora da zna narod Srbije da mi danas po ekonomskoj kvalifikaciji 485 izdvajamo oko milijardu za štete koje su nastale u tom prošlom periodu pre 2012. godine.

ja nemam nameru da vodim dijalog sa vama, već sednicu Narodne skupštine Republike Srbije.Dakle, gospodin Martinović je ukazao na povredu Poslovnika i nije insistirao da se o tome, koliko sam shvatio, Narodna skupština Republike Srbije u danu za glasanje izjasni. Vi na povredu Poslovnika nemate mogućnost replike. Sa druge strane, imali ste maločas osnova za repliku. Ja sam vam objasnio, na pominjanje DS, što je maločas učinjeno, osnov za repliku može imati ili šef poslaničke grupe ili u ovom konkretnom slučaju, kada je reč o ovom zajedničkom jedinstvenom načelnom pretresu ovlašćeni predstavnik DS i on je dobio nemate osnova za repliku. Između ostalog, član 104. stav 3. kaže da o korišćenju prava iz stava 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine, u konkretnom slučaju predsedavajući.Gospodine

Hvala gospodine predsedavajući. Reklamiram povredu Poslovnika član 104. stav 2. – ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke ste potpuno, ni krivi ni dužni, ja vam sada reklamiram povredu Poslovnika jer se razlog za repliku gospodina Noga, koji je u ovom trenutku predsednik poslaničke grupe Dveri, desio u momentu kada ste vi menjali predsedničku funkciju sa do tada predsedavajućom gospođom Majom Gojković.Dakle, gospodin iz DS se krajne uvredljivo obratio poslaničkoj grupi Dveri i zato je osnov bio za repliku. Po istom osnovu dali ste repliku gospodinu Komlenskom, a pošto sam ubeđen da ste vi zaista pravičan čovek, mislim da imate razlog, pogotovo što se to desilo u to vreme, da date i gospodinu Nogu repliku. Hvala. **Đorđe Milićević** Gospodine Vesoviću, budite sigurni da sam veoma pravičan. Tačno je da u trenutku kada je gospodin Nogo, kao predsednik poslaničke grupe, zatražio reč i osnov je, koliko sam shvatio, bila povreda Poslovnika, ja u tom trenutku nisam predsedavao. Predsednica Narodne skupštine nije ukazala da gospodin Nogo ima osnova da dobije reč i zato nisam bio u mogućnosti da mu dozvolim da dobije reč.Sa druge strane, što se tiče vašeg izlaganja,

Gospodin Martinović je ukazao u celosti. Ne mogu da vam dozvolim.Gospodine Stevanoviću, ne možete dobiti reč na osnovu člana 107. Ukazana je maločas povreda Poslovnika na član 107. Dok smislite na koji ćete se član pozvati, član 106. Izvolite.

i nije logično da ne čujete, a mi ovde čujemo direktno obraćanje poslanika nama prekoputa.

član 106 – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Osnov javljanja gospodina Martinovića je bila najpre replika, a zatim povreda Poslovnika.Nastavljamo dalje sa radom.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS narodni poslanik Vladan Zagrađanin. Izvolite. Hvala lepo.Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, danas Narodna skupština raspravlja o dva veoma važna dokumenta iz oblasti odbrane i bezbednosti.

Ovi dokumenti primenjivaće se i u 2017. godini.Srbija kao članica UN ima dugu tradiciju učešća u mirovnim misijama, ove međunarodne organizacije, a kao evropska zemlja učestvuje i u misijama EU, koje poslednjih godina dobijaju na značaju.Želim ovom prilikom da podsetim na značaj multinacionalnih mirovnih operacija i misija UN koje koje predstavljaju centralni element međunarodnog reagovanja na mnogobrojne konfliktne situacije u državama ili između država. Mirovne misije UN pružaju osnovnu bezbednost milionima ljudi u vreme i neposredno nakon ratnih sukoba i drugih konflikata opasnih po mir i bezbednost. Srbija ima iskustva i dobro razume koliko znače humanost i solidarnost u takvim okolnostima. Mirovne misije UN odobrava Savet bezbednosti koji im daje pun legitimitet i garant je neutralnosti ovih misija. Može se reći da je upravo neutralnost multinacionalnih mirovnih misija osnova njihove uspešnosti u uspostavljanju mira i rešavanju konflikata u kriznim područjima širom sveta.Danas sveta.Danas je u svetu, nažalost, mnogo trusnih i kriznih područja sa slabom centralnom vlašću u kojima deluju pobunjenici ili međusobno zaraćene etničke grupe, čije konflikte same države ne mogu da reše.

konflikte.Ujedinjene nacije su prvu mirovnu misiju uputile na Bliski istok 1948. godine radi nadgledanja primirja, od tada pokrenuto je 68 misija UN u više od 45 zemalja.

kao najveće međunarodne organizacije svojom efikasnošću opravdali primenu ovog koncepta upravljanja krizama. Ove misije su se pokazale efikasnim

i Srbija ima svoje plave šlemove, sa dugom tradicijom učešća u međunarodnim mirovnim misijama bilo kao Republika u sastavu SFRJ, kao SRJ ili Zajednica Srbije i Crne Gore ili kao samostalna država.Prva misija UN u kojoj je učestvovala SFRJ bila je na Sinajskom poluostrvu u kojoj su naše snage učestvovale od 1956. do 1967. godine. Radi podsećanja naveo bih da je nakon ponovnog prijema u organizaciji UN, prva međunarodna misija u kojoj je Srbija učestvovala bila multinacionalna operacija UN u

u Evropi i kroz kontinuirano učešće u misijama EU koje sve više dobijaju na značaju u kontekstu snaženja autonomnih evropskih struktura i mehanizama bezbednosti u EU i u Evropi u celini.Koliki celini.Koliki značaj Srbija daje učešće u međunarodnim mirovnim misijama kao oblik u međunarodne vojne saradnje govori i činjenica da kao organizacioni oblik postoji i Centar za mirovne operacija Generalštaba Vojske Srbije. Ovaj centar se bavi izborom kadrova, edukacijom, organizacijom i realizacijom učešća naših snaga u međunarodnim mirovnim misijama. Centar za mirovne operacije Vojske Srbije punopravan član evropske asocijacije centara za obuku za mirovne misije operacije i međunarodne asocijacije centara za obuku za mirovne operacije.Danas Narodna skupština razmatra odluku o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godine kao i godišnji plan upotreba Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama za ovu godinu. Na mapi našeg učešća u misijama pod plavom zastavom u ovoj 2016. godini i narednoj 2017. godini su destinacije mahom u Africi, Aziji na Mediteranu. Reč je o 21 misiji sa različitim zadacima i ciljevima. Prema planu učešća koji danas razmatramo srpski mirovnjaci učestvovaće u sledećim misijama u Liberiji, Obali Slonovače, Kongu, Malijusu, Sudanu, Somaliji, Zapadnoj Sahari, Džamu i Kašmiru. Planom su predviđene operacije na Bliskom istoku i Sredozemlju, na Kipru i Libanu, s tim što naše snage po pravi put u ovoj godini učestvuju u misijama u Zapadnoj Sahari, Maliju, Džimu i Kašmiru u južnom Sudanu i Sudanu.

Značajno je istaći da u Centralnoj Afričkoj Republici imamo vojnu bolnicu u kojoj rade 72 pripadnika naših snaga. Kao veoma značajnu pomenuo bih misiju „Atalanta“ u kojoj po zastavom EU učestvuje naš autonomni tim za zaštitu brodova.

pirata.Novina u planu korišćenja naših snaga je mogućnost učešća u evropskim operacijama na Mediteranu. Naši oficiri će nadgledati situaciju na severu Afrike. Oni će pratiti, raditi na suzbijanju kretanja migranata i krijumčarenja ljudi. Ova misija će i za Srbiju imati veliki značaj, imajući u vidu da smo migrantskom krizom jedna od najopterećenijih država, jer se nalazimo na najprometnijoj zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti.Ono što posebno želim da istaknem jeste izuzetan kadrovski potencijal pripadnika naših vojnih i policijskih snaga koje učestvuju u međunarodnim misijama. To su odlično psihički i fizički pripremljeni pripadnici Vojske policije, spremni na obavljanje i najsloženijih zadataka koje mirovne misije zahtevaju.Srpski mirovnjaci, vojnici, policajci su uvek koje god zadatke dobijali u misijama, čiji su učesnici bili, čuvali ugled Srbije, časno i dostojanstveno je predstavljali. Dakle, naša vojska i na ovaj način dostojanstveno predstavlja našu zemlju, u svetu širi prijateljske odnose sa drugim državama i narodima, stiče nova iskustva

u čijoj je nadležnosti realizacija odluke o učešću i planu korišćenja naših vojnih i policijskih snaga u međunarodnim mirovnim misijama.Na

i odluku o usvajanju godišnjeg plana o upotrebi Vojske Srbije i drugih organa u multinacionalnim operacijama u 2016. godini koji će se primenjivati u 2017. godini. Hvala na pažnji. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite. **Radoslav Milojičić** Hvala predsedavajući.Reklamiram član